Има кворум, откривам заседанието. Съобщения: На 6 юли в Народното събрание е постъпил препис от Решение № 10 за 2017 г. на Конституционния съд по Конституционно дело № 10 от 2016 г. С Решението си Конституционният съд се произнася по искане на група народни представители от Четиридесет и третото народно събрание и обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор. От Националния статистически институт е постъпила „Информация за ключови показатели за развитието на икономиката в Република България към 6 юли 2017 г.“. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Добро утро! Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Надявам се всички сте разбрали, че ние от „Воля“ сме последователни в действията и го доказваме с с последната ни инициатива. Тя се отнася до така наречения „депутатски имунитет“. Вчера беше изпратено нашето предложение за премахване на този статут и, както знаете, са нужни 60 подписа за внасяне на тази инициатива. Вярвам, че ще се намерят хора сред Вас, които са свободни и почтени, и няма да се притеснят да подпишат този документ. Какви са аргументите ни за това предложение? За нас този имунитет няма никакъв смисъл, нещо повече – у нас депутатският имунитет се е превърнал в инструмент за притискане и манипулация. Да, в някои държави го има, но примерно в Швеция, Норвегия го няма. В България имунитетът се използва основно за дискредитиране и за медийни скандали, а когато се докаже, че няма никакви основания за сваляне на имунитета и каквито и да било обвинения, моралната компенсация за нанесените щети на името на човека липсва. И още нещо, искането на имунитета у нас се е превърнало в осъждане и повод за обществен линч. Ние от „Воля“ нямаме нужда от имунитет и вече го обявихме. Сега призоваваме и Вие да го направите. Ние смятаме, че народните избраници са почтени и чисти хора и нямат нужда от този статут, който дава само власт на задкулисни кукловоди да издевателстват над някого или да се опитват да го сплашват. Парламентът е с най-нисък рейтинг сред институциите. Заиграването с имунитетите обикновено внушава, че едва ли не тук са събрани виновни за нещо хора, които страхливо се крият зад стените на тази сграда. Така ли искате да мислят избирателите Ви за Вас?! От кого се пазим с тези имунитети – от народа, който ни е избрал ли?! Ако няма от какво да се страхувате, подкрепете подписката ни. У нас имунитетът не дава свобода, а те прави зависим от задакулисието. задакулисието. Ние от „Воля“ Ви призоваваме – бъдете свободни! И ще Ви отделя само още една минута, основно насочена към председателя на Народното събрание. Ще цитирам негово изказване – БНТ, 2015 г.: „Обществото очаква решения от политиците и дори може би е закъсняло с оглед на това, което се случва“, казва господин Главчев и добавя, че чл. 70 не защитава функционалната същност на народния представител, а се превръща в необоснована привилегия на народните представители спрямо останалите български граждани.

от Закона за радиото и телевизията РЕШИ: Приема Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2016 г. – 30 юни 2016 г.“ Моля, гласувайте.

ал. 1 от Закона за радиото и телевизията РЕШИ: Приема Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2016 г. – 31 декември 2016 г.“ Моля, гласувайте.

Комисия по Правни въпроси – доклад за първо гласуване. С доклада ще Ви запознае народният представител Мария Илиева. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с Доклада на Комисията по правни въпроси: относно Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-4, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 10 май 2017 г., Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, внесен от Пламен Христов, Албена Найденова и Полина Цанкова – Христова на 12 май 2017 г., Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-12, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-34, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 4 юли 2017 г. На свое заседание, проведено на 5 юли 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-4,

на 4 юли 2017 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – госпожа Виолета Обретенова и госпожа Даниела Белчина – държавни експерти в дирекция „Съвет по законодателство”; от Върховния касационен съд – господин Красимир Влахов – заместник-председател и председател на Гражданската колегия;

началник на отдел „Международни стандарти и нормативна уредба“, госпожа Полина Гочева – младши експерт, и госпожа Емилия Караабова – директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“; от Камарата на частните съдебни изпълнители – господин Стоян Якимов – член на Съвета, и госпожа Мария Цачева – председател на Дисциплинарната комисия; от Движение „Експерти на гражданското общество“ – госпожа Мариана Станева. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-4, беше представен от господин Филип Попов, който посочи, че с предлаганите изменения и допълнения се цели да се гарантира справедлив и балансиран изпълнителен процес, като се създаде правна възможност подаденото от длъжника възражение да спира изпълнението и се изключва възможността банките да се снабдяват привилегировано със заповед за незабавно изпълнение. За да се осигури по-голяма защита на длъжниците в изпълнителното производство се предлага те да могат да обжалват по съдебен ред оценката на вещта при публичната продан, отказите за приключване, прекратяване и спиране на принудителното изпълнение, замяната на начина на изпълнение, както и смяната на пазача. В Проекта на закон е предвидено и задължително посочване на банковата сметка на ищеца в съдебното решение и на заявителя в заявлението за издаване на заповед за изпълнение, за да се улесни доброволното плащане на присъдените суми от длъжника. Законопроектът предлага промяна в условията и реда за призоваване чрез удължаване на срока, в който ответникът да бъде търсен, както и броя на посещенията на неговия адрес, като допълнително се урежда съдът да извършва служебна справка за актуалния му адрес и за адреса на неговата месторабота. Предложен е и нов подход при определянето на несеквестируемия доход на физическите лица, обвързан с размера на минималната работна заплата, като удържането на сумите се извършва по ред, определен с акт на Министерския съвет. Предвиждат се промени в Закона за частните съдебни изпълнители, с които се предлага сборът на всички такси по изпълнението да не надвишава размера на задължението, в случай на изпълнение в случай на изпълнение в срока на доброволно изпълнение да не се събира такса, както и увеличаване на представителите от Министерството на правосъдието в състава на дисциплинарната комисия към Камарата на частните съдебни изпълнители. Господин Пламен Христов представи Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, и посочи, че с него вносителите се стремят да осигурят провеждането на справедлив и балансиран обезпечителен, исков и изпълнителен процес. Предлага се подобряване на процедурата по призоваване чрез създаването на ефективен механизъм, който да гарантира, че ответникът ще бъде потърсен на посочения по делото адрес, както и на неговия постоянен и настоящ адрес в рамките на един месец и при поне три посещения, като е предложено поне едно от тях да е в неприсъствен ден. Той акцентира върху направеното предложение за намаляване на пропорционалните държавни такси по начин, по който максималният размер на пропорционална такса да стане наполовина по-нисък от размера на настоящите пропорционални такси. За да се улесни доброволното изпълнение вносителите предлагат да се приемат промени, с които да се задължи посочването на банкова сметка в исковата молба, в съдебното решение, в заявлението за издаване на заповед за изпълнение и в самата заповед за изпълнение. Промени се предлагат и в обезпечителното производство, като се осигурява възможност гражданите, които представят убедителни писмени доказателства, да бъдат освободени от задължението да представят гаранция при допускане на обезпечението. Законопроектът предвижда и възможността възражението на длъжника срещу заповед за незабавно изпълнение със заявител банка, независимо от основанието да спира изпълнението, както и правото на длъжника да обжалва определената от съдебния изпълнител оценка на недвижимия имот, както и отказа за приключване, прекратяване и спиране на принудителното изпълнение. Господин Христов акцентира върху направеното предложение за образуване на несеквестируемия доход на длъжника с размера на минималната работна заплата. В съответствие с целите на Законопроекта се правят и промени в Закона за частните съдебни изпълнители, като се предлага сборът на всички такси по изпълнението да не надвишава размера на задължението, а в случай на изпълнение в срока на доброволно изпълнение длъжниците да бъдат освобождавани от заплащането на такса. Предвижда се и увеличаване на представителите на Министерството на правосъдието в състава на дисциплинарната комисия към Камарата на частните съдебни изпълнители. Законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-12, беше представен от господин Кирилов. Той посочи, че предложените изменения и допълнения в изпълнителното производство целят неговото оптимизиране при спазване на принципа за адекватност и съразмерност в производството. Предвиждат се промени в подсъдността в изпълнителното производство, които да кореспондират с уредбата на подсъдността в исковото и заповедното производство и да се осигури възможност съдебните изпълнители да имат достъп до Национална база данни „Население“ не само по отношение на длъжника, но и по отношение на трети лица, които са задължени да участват в производството като съсобственици, съпрузи недлъжници, ипотекарни кредитори. Проектът на закон урежда задължението за съдебния изпълнител служебно да вдига наложените запори и възбрани след влизане в сила на разпореждането за приключване на изпълнителното производство и предоставя възможност на длъжника доброволно да се издължи, като се намали размера на първоначалната доброволна вноска от 30 на 20% от задължението. За да се осигури максимална защита на интересите на страните в изпълнителното производство се предлага задължително назначаване на вещо лице при определяне на цената на вещта за недвижимо имущество, както и при продажба на движимо имущество на стойност над 5000 лева. Направени са предложения за предотвратяване на неоснователно спиране на изпълнителното дело, както и мерки за постигане на ефективен изпълнителен процес чрез увеличаване на срока за внасяне на цената при публична продан от едноседмичен на двуседмичен, премахване на възможността за подаване на множество наддавателни предложения и прозрачен метод за определяне на несеквестируемостта на доходите. Със Законопроекта се предлага изчерпателна уредба, гарантираща законосъобразно протичане на процесите по налагане на електронни запори върху сметка в банка и подробно се урежда процедурата на електронни публични търгове, чрез която се цели прозрачност и бързина на публичната продажба. Изрични разпоредби регламентират възможността за принудително изпълнение върху марка, патент, промишлен дизайн и обекти на индустриална собственост, като се оптимизира законодателната уредба по отношение на изпълнението на съдебни решения относно родителските права и режима на личните контакти между родители и деца. Господин Кирилов посочи, че в съответствие с целите на Законопроекта се предлага изменение в Закона за задълженията и договорите, с което вносителите се стремят да премахнат фигурата на „вечния длъжник“ чрез въвеждането на десет годишна абсолютна погасителна давност по отношение на физическите лица. Предвидени са и промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за частните съдебни изпълнители, като предложенията ще отговорят в най-голяма степен на обществените очаквания за справедлив и ефективен изпълнителен процес. Законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-34, беше представен от народния представител Христиан Митев. Той отбеляза, че със Законопроекта се предвиждат промени в начина на връчване на уведомления и съдебни книжа в изпълнителното производство и в касационното обжалване. Той акцентира, че с предложените промени се отговаря на обществените очаквания за справедлив процес, като се вменява в задължение на Касационния съд да посочи противоречива практика, да обобщи съществуващата такава и да се произнесе по съществото на спора. По отношение на изпълнителното производство се предлага вменяването на задължение за заявителя да посочва банкова сметка, по която да се преведат заявените суми, и премахване на възможността банките да се снабдяват привилегировано със заповед за незабавно изпълнение. В съответствие с мотивите към Законопроекта той съдържа предложения за промени в подсъдността на изпълнителното производство, както и предложения, допълващи основанията за спирането му. В процедурата по уведомяване и призоваване се предлага връчването чрез общината или кметството да бъде за сметка на страната – ищец или заявител, както и длъжностните лица по призоваване да извършват връчването чрез залепване на уведомлението след три посещения, като едно от тях е в почивен ден. Въведена е възможността съдът служебно да проверява адресната регистрация на ответника и да проверява неговата месторабота при връчване чрез работодателя. Законопроектът предлага уеднаквяване на размера на държавната такса по искове за собственост и по облигационни искове, като се прецизира разпоредбата относно несеквестируемия доход. В съответствие с целите на Законопроекта се предлагат изменения в Закона за задълженията и договорите, Закона за частните съдебни изпълнители и в Закона за съдебната власт. По законопроектите са постъпили становища от: Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Върховния касационен съд, Камарата на частните съдебни изпълнители, Българската търговско-промишлена палата, проф. Васил Мръчков, доц. д-р Красен Станчев, движението „Експерти за гражданското общество“ и Българската стопанска камара. В обсъждането взеха участие народните представители Филип Попов, Хамид Хамид, Христиан Митев, Явор Нотев, Емил Димитров, Пенчо Милков, Анна Александрова и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си към законопроектите, като приветстваха желанието на всички вносители за преодоляване на трудностите в процеса на призоваване на страните и акцентираха върху необходимостта от промени в изпълнителното производство, за да се отговори на обществените очаквания за справедливо принудително изпълнение. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси: - с 20 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-4,

предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, внесен от Пламен Трифонов Христов, Албена Владимирова Найденова и Полина Цанкова-Христова на 12 май 2017 г.;

- с 20 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-34, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 4 юли 2017 г.“. Благодаря, уважаема госпожо Илиева. Господин Кирилов, заповядайте за процедура. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя предложение по процедура за допуск в залата на омбудсмана на Република България госпожа Мая Манолова и заместник-омбудсмана

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, от името на вносители. Предлаганият от нас Законопроект касае справедливи промени в гражданския процес, като се започне от надлежното призоваване на страните, през заповедното производство и се стигне до изпълнителния процес. На първо място, с предлагания Законопроект целим да се подобри процедурата по призоваване, като се предоставят допълнителни гаранции за намиране и уведомяваме на длъжника. Предложили сме длъжникът да бъде търсен най-малко три пъти на посочения от него адрес, като едното от търсенията да бъде в неработен и неприсъствен ден. На второ място сме предложили съдът служебно да извърши справка за неговата месторабота, за да може той да бъде призован и чрез работодателя си. С тези промени целим на практика уведомяването на длъжника да се случи по такъв начин, че той да може да разбере, че срещу него се води гражданско дело, за да може своевременно да организира своята защита. На трето място, важна е предложената промяна относно банките в заповедното производство. С така предложената промяна се предвижда подаденото от длъжника възражение – заявлението по заповедта по чл. 417, да спира изпълнението. Целта е тук да се гарантира справедливост, равнопоставеност и защита на длъжниците на банки, които са в невъзможност да погасяват задълженията си. На следващо място, предлага се възможност за разрешаване на установения в практиката проблем, а именно липса на информация за банкова сметка, по която доброволно да се превеждат присъдени суми. В тази връзка в Законопроекта е предвидено да се посочи номер на банковата сметка в съдебното решение, в заявлението за издаване на заповед за изпълнение, както и в самата заповед за изпълнение. По този начин се дава възможност за доброволно изпълнение, без да се стига до образуване на изпълнително производство и натоварване на длъжника с допълнителни такси и разноски, които могат в пъти да увеличат задължението. Изключително важно е да бъде регламентирана възможността за обжалване на оценката на недвижимия имот, определена от съдебния изпълнител, от длъжниците, като по този начин се избегнат случаите на продаване на имота от съдебните изпълнители на много по-ниска цена под себестойността на самия имот. Предвидили сме разпоредби размерът на наложените обезпечителни мерки да не надхвърля размера на задължението. На следващо място, сериозен проблем за длъжниците е създаване прилагането на Разпоредбата на чл. 446, в която определянето на секвестируемия доход на физическите лица е обвързано с размера на минималната работна заплата. В сегашния си вид Разпоредбата на практика е неприложима, тъй като при приемането ѝ минималната работна заплата е била в размер на 220 лв., променяна неколкократно, а регламентираната в Разпоредбата минимална граница от 300 лв. не е била актуализирана нито веднъж. Вследствие на това не малка част от длъжниците търпят по-неблагоприятни условия и в тази връзка е предложена промяна на текста, като удържането следва да се извършва при спазване на ограниченията, определени в акт на Министерския съвет. Предложили сме също така да не може да бъде налаган запор върху банковата сметка, по която постъпват средства от трудово възнаграждение или пенсия до размера на минималната работна заплата, както и от помощи и обезщетения. С оглед облекчаването на длъжника в чл. 454, ал. 1 сме предложили изпълнително производство да може да бъде спирано при внасяне на по-нисък спрямо действащия процент от задължението. Първоначалната вноска към настоящия момент е 30%, ние предлагаме да станат 20%. От съществено значение за длъжниците е въпросът с прекомерните такси, които събират частни съдебни изпълнители и които понякога значително надвишават задължението. С оглед на това се предлага промяна в Закона за частните съдебни изпълнители, съгласно която размерът на таксите да не надвишава задължението, а в случай неизпълнение в срока за доброволно изпълнение, да не се събират такива такси. По отношение на анализа на разходите в предварителната оценка за въздействието, считаме, че Законопроектът ще доведе до намаляване натоварването на граждани с такси и разноски за образуване на изпълнително производство и извършване на изпълнителни действия от съдебния изпълнител в случаите, в които длъжниците искат да платят доброволно, но не им е предоставена такава възможност. Законодателната инициатива предвижда намаляване на високите по размер такси и разноски на частните съдебни изпълнители, превишаващи понякога в пъти размера на задължението, а в случай на плащане в срок на доброволно изпълнение, както казах, предложението е да не събират такси. С приемането на Законопроекта не се предвижда сливане или закриване на административни структури. Законопроектът предвижда изменения на няколко нормативни акта – Закона за частните съдебни изпълнители, Закона за съдебната власт, които изменения са в духа на предлаганите промени в Гражданския процесуален кодекс. Разбира се, предвижда се и приемане на акт на Министерския съвет в тримесечен срок от влизането в сила на Законопроекта. Уважаеми народни представители, това е накратко предложеният от нас Законопроект. Подобен Законопроект беше предложен още в предишното Народно събрание. Ние сме внесли и в настоящото Народно събрание, по предложение на омбудсмана на Република през непряката й законодателна инициатива. Този Законопроект в момента е на Вашето внимание, и ние настояваме за неговата подкрепа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов. Становище на вносител за следващия Законопроект? Господин Кирилов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Искам да представя на Вашето внимание Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-12, внесен от народни представители от Политическа партия ГЕРБ. В самото начало искам да подчертая, че целта на нашия Законопроект беше да отрази натрупания опит по отношение на обсъжданията, свързани с изпълнителното и със заповедното производство досега, включително и да създаде предпоставките за цялостен и задълбочен дебат, за да може да вземем едни разумни, окончателни решения в рамките на обсъжданията, обсъжданията, които протичат вече повече от две години във връзка с тази материя. Нашият Законопроект е основан на три групи предложения. Първата група предложения са отразените в Законопроекта на Министерския съвет от предходното Народно събрание, който беше внесен в Народното събрание през 2015 г. Законопроектът отразява работата на междуведомствена работна група, която се е провела и състояла в Министерството на правосъдието през 2014 – 2015 г., поради което смятаме, че тези предложения в същината си отразяват консенсуса между всички участници в изпълнителния процес. Отделно от това сме добавили чисто нов режим за първи път да бъде предмет на обсъждане, който развива материята на електронните публични продажби, Тази уредба е разработена със съдействието на Камарата на частните съдебни изпълнители, които са взаимодействали с колегите си от прибалтийските държави, където този институт работи и дава положителни резултати. Третата група наши предложения касаят установяването на 10-годишна абсолютна погасителна давност за всички задължения. Ще опитам накратко да разкажа някои от по-основните моменти в тези три групи предложения. Започнали сме с подобряване и установяване на подсъдността в изпълнителното производство, така че тази подсъдност да дава възможност на всички страни за равна защита в изпълнителното производство. Запълваме също така конкретни празноти с предложенията за разпоредби в чл. 433а по отношение на приключване на изпълнителното производство оглед вдигане на наложените обезпечителни мерки. Предлагаме промяна в размера на вноската при доброволно изпълнение, която от 30% да се намали на 20%, с което да се подобри положението на длъжника. Избягваме противоречиви практики по отношение на актовете, с които се произнасят частните съдебни изпълнители. Предлагаме промени по отношение на началните цени при продажба на вещи и установяваме задължения за задължително участие на вещо лице. Това в голяма степен ще ще преодолее порочните практики едно имущество на значителна стойност да се извежда на публична продан на много ниска стойност, да се извършва публичната продан и да остават както неудовлетворени кредитори, така и длъжникът да има несъразмерно осребряване на имуществото спрямо неговото задължение. С цел постигане на справедлива и максимално висока цена при продажбите на вещите началната цена се предлага да се увеличи от 75 на 85% от стойността на веща. Тази мярка за постигане на максимално висока цена при публичната продан предотвратява неоснователното спиране, както и реализиране на проданта. Предлагаме също така промяна в чл. 496, за да се преодолее практиката да се накърняват правата на купувачите и на взискателите, особено в случаите когато след внасянето на цената на продавания имот, се открие производство по несъстоятелност спрямо длъжника. Предлагаме също така изменение в уредбата на несеквестируемостта на доходите, за да се конкретизира процедурата по изпълнение върху вземанията на длъжника, включително задълженията на трето лице в това производство.

в голяма степен биха могли да намалят разходите, които се товарят на гърба на длъжника, и с една такса от 15 лв. да се извърши по електронен път запор във всички банки, където евентуално длъжникът би могъл да има сметки, които биха могли да бъдат предмет на запора. Грубо казано, това означава този разход да се намали от около 650 лв. на 15 лв. По отношение на електронните търгове, това е чисто нова уредба. Както вече споменах, тя действа успешно в прибалтийските държави. Полезното в тази уредба е, че преодолява съмненията за манипулираност на състезанието на наддавачите, които участват в процедурата на публичната продажба, и е съществена гаранция за това да се получи обективно най-високата възможна пазарна цена в това неприсъствено състезание. Тази мярка е и в подкрепа и на дейността, и на частните съдебни изпълнители, защото на практика по отношение на тях ще се премахне вече трайно установеното подозрение и предположение, че те по един или друг начин съдействат за продажба на на вещта, на недвижимия имот на по-ниска цена, с което се увреждат интересите и на двете страни. Смятаме, че чрез този обективен, дистанционен и прозрачен способ на състезание се гарантират интересите на всички участници в изпълнителното производство. По отношение на нашето предложение за 10-годишна абсолютна погасителна давност, подчертаваме, че ние ще останем открити за дебат, с оглед редакцията на конкретната правна норма. Подкрепяме това правно решение, защото то ще допринесе за пределна яснота между всички страни – длъжници и кредитори, включително ще изчисти много натрупани задължения с неясен статут назад във времето, включително и ще подобри статута на длъжника, а и ще дисциплинира кредиторите своевременно да осъществяват Смятам, че в дебатите ще имаме възможност да изразим и становището си по другите предложения, които са многобройни и сме направили с нашия Законопроект. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Становище по следващия Законопроект? Заповядайте господин Христов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преди да започна с моето представяне искам да изкажа личното си задоволство, че успяхме всичките парламентарно представени политически партии да се обединим около тази първоначална инициатива на госпожа Манолова и да излезем с доста добри идеи, които допълват всеки един от законите и надграждат. Надявам се, че на първо четене всички ще успеем да подкрепим и четирите законопроекта. Представям Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, от 12 май 2017 г. с вносители Пламен Христов, Албена Найденова и Полина Цанкова. Целта на Законопроекта е да гарантира правото на достъп на гражданите до правосъдие, да осигури възможност на длъжниците да упражнят правото си на защита и да осигури възможност на кредиторите да обезпечат удовлетворяване на вземанията си. Промените на чл. 38 и чл. 47 целят осигуряване на възможност ответникът, съответно длъжникът, ефективно да упражни правото си на защита. В тази връзка, връчването чрез залепване на уведомление, като най-ненадежден способ за призоваване, е уреден като последна възможност. В рамките на един месец следва да се извършат поне три посещения на адрес, който е посочен по делото, като най-малко едно от тях да бъде в неработен или в неприсъствен ден. Ако лицето не бъде намерено по този ред, трябва да бъде потърсено по настоящ или по постоянен адрес, като те следва да бъдат установени по служебен път от съда, и едва след това ще се приложи институтът на връчване, чрез залепване на уведомление. Предлагаме и назначаване на особен представител на длъжника в заповедното производство, който да може ефективно и своевременно да предприеме необходимото в негова защита в случаите, когато, въпреки горепосочените мерки за уведомление, лицето не е било открито. Важно предложение от наша страна е за промяна на чл. 73, което е свързано с намаляване на пропорционалните такси. С промяната се определя горна граница на пропорционалните такси две на сто върху интереса, а по заявление за издаване на заповед – едно на сто върху интереса, които максимални размери гарантират наполовина по-ниски размери на настоящите пропорционални такси. Предлагаме, също така, изменение и на членове 127, 236 и 412, където се въвежда посочване на банкова сметка на кредитора, като по този начин се осигурява възможност на длъжника да погаси доброволно задължението си чрез плащане на дълга по вече известната му банкова сметка. Предлагаме промяна и в Разпоредбата на чл. 391 от ГПК, като с нея целим осигуряване на реална възможност за обезпечаване на иска в случаите, когато кредиторът разполага с убедителни доказателства. Съгласно предложението на Политическа партия „Воля“, когато са приложени убедителни писмени доказателства, съдилищата ще допускат обезпечение на иска без ищеца да предоставя гаранция. От съществено значение е и предлаганата от нас промяна, с която се дава възможност възражението на длъжника да спира изпълнението по издадена в полза на банката заповед за изпълнение, независимо въз основа на кой от изброените в проблемния за обществеността чл. 417 от ГПК е документ. Предлагаме промяна и в Разпоредбата относно определяне на несеквестируемия доход на физическите лица. В нашето предложение вместо да се фиксира конкретен размер на границата, несеквестируемият доход е обвързан с минималната работна заплата, и всяка промяна на минималната работна заплата ще се отразява автоматично на несеквестируемия доход на длъжника. По този начин ще се осигури съразмерност на удръжките от доходите на длъжника с актуалната ситуация в страната. Важни са също и промените, които предлагаме в Законопроекта, представящи възможности за обжалване от длъжниците на доста по-широк кръг действия на съдебните изпълнители. Предложена е и промяна в Закона за частните съдебни изпълнители, съгласно която размерът на таксите да не надвишава задължението, а в случай на изпълнение в срок за доброволно изпълнение, да не се събират такси.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, ще Ви представя внесения от парламентарната група на „Обединени патриоти“ Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Ние предвиждаме промени и по отношение на връчването на уведомленията и съдебните книжа, промени в касационното и в изпълнителното производство. Аз ще спра вниманието Ви на тези промени, които се различават от представените Ви досега законопроекти, където имаме различни виждания и различни разрешения от тези, които чухте от колегите преди мен. Може би най-съществената промяна, която предлагаме, това е промяната в касационното производство. В настоящия момент с изискването за посочване на основание за касационно обжалване, включващо и прилагане на решения на съдилищата, относими към предмет на съответния спор, е постигнато изключително сериозно затормозяване на процеса на обжалване в касационната съдебна инстанция, а именно – обжалването пред Върховния касационен съд. Съгласно съдът е този, който служебно трябва да знае Закона и да познава съдебната практика, то съществуването на такова задължение в сега действащия Граждански процесуален кодекс е в противоречие с юридическата функция и компетентност на съда, установени в правния мир. По статистика и съгласно Годишния доклад на Върховния касационен съд за 2016 г. само 13% от жалбите, подадени до съда от гражданите и юридическите лица, са разгледани от него, тоест 87% от подадените жалби не се разглеждат и изобщо не могат да прескочат фазата на допустимост, която съществува в сега действащия регламент в Кодекса. В момента на практика повече време се изразходва от страна на съдебните състави Върховния касационен съд да постановяват определения, с които се отказва разглеждането на касационните жалби, вместо за същото време да се произнасят с решения по тях. Така Върховният касационен съд се превръща от трета касационна инстанция по граждански дела в администратор на жалбите, което не отговаря на неговия статут и функции. Сега съществуващият ред, освен това, се явява изключително затормозяващ за работата на процесуалните представители на гражданите и на юридическите лица, тъй като изготвянето на касационна жалба с касационните основания, които сега са предвидени, издирването на относимата съдебна практика е на практика изключително времеемък процес, който предвид ниският процент на допуснати касационни жалби, в крайна сметка демотивира и до голяма степен отказва и на гражданите, и на юридическите лица изобщо да търсят касационното производство като възможност за постановяване на справедливо съдебно решение. Ние предлагаме отмяна на сега действащите правила за допустимост на касационното оспорване. Нека не забравяме, че съгласно Конституцията правораздаването от Върховния касационен съд следва да бъде извършвано и не в противоречие, естествено, с останалия принцип с другия принцип в чл. 124, за извършването на върховен актовете на съдилищата. Не следва единният принцип да става за сметка на другия, затова ние предлагаме отпадането на тези основания за допустимост, които съществуват сега, за да можем да осигурим на гражданите и юридическите лица реална трета касационна инстанция, като по този начин смятаме, че ще постигнем справедливо и ефективно правораздаване в интерес на гражданите и бизнеса, който ще спомогне за развитие на правото и спазването на закона. На следващо място, предлагаме, промяна в чл. 410 в заповедното производство като изрично предвиждаме възможност работникът, респективно служителят, който има парично вземане към свой работодател – настоящ или бивш, да може да иска да бъде издадена заповед за изпълнение и по този начин той да се ползва от този ускорен ред за събиране на неговите вземания. В чл. 417, в незабавното заповедно производство предлагаме банките да бъдат изключени като субект, който може да се сравнява със заповед за незабавно изпълнение въз основа на документи или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват техни вземания. Смятаме, че подобна привилегия е допустима за държавата и общините като публично-правни субекти, защитаващи обществен интерес, но не можем да приемем, че същото се отнася за банките, които макар и особен вид търговец, получават привилегия, която никой друг частно-правен субект към този момент което, разбира се, най-малкото е несправедливо към останалите участници в гражданския оборот. Предвиждаме и съществени промени в изпълнителния процес, може би една от най-важните – това са предлаганите изменения в чл. 468, като там целим постигане на максимална защита на интересите на страните, при определяне на началните цени на продажбите на вещи, за вещи на стойност над 5 хил. ние въвеждаме правилото „задължително назначаване на вещо лице“, като по този начин се улеснява съдебният изпълнител, тъй като същият не притежава специални знания относно характеристиките на всички вещи и тяхната оборотност в обществото, поради което според нас е по-правилно оценката да се извършва от специалист. За имущество с по-ниска стойност назначаването на вещо лице зависи от волята на страните или нуждата от специални знания. Предвижда се, всяка от страните да може да оспори цената на вещта към определянето и да поиска нова оценка с назначаве на вещо лице. Въвежда се и задължение за съдебния изпълнител да уважи оспорването и искането за нова оценка, както и правото на страната да обжалва отказа му в този случай, ако той не се е съобразил с искането. По този начин според нас в значителна степен ще се преодолеят съмненията, че оценката, дадена от съдебния изпълнител, е прекомерно завишена или неоснователно занижена, поради липса на достатъчно познания и компетентност в съответната област. област. Справедливо определената оценка, съответстваща на реалните пазарни цени е в интерес както на взискателя, така и на длъжника и осигурява по-голяма сигурност на публичната продан. В Закона за частните съдебни изпълнители сме предложили, когато длъжникът изпълни задълженията си в рамките на срока за доброволно изпълнение, да не му бъдат начислявани такси, като по този начин смятаме, че ще се стимулират добросъвестните длъжници да изпълняват задълженията си в този срок без да се стига до използване на способите за принудително изпълнение. И накрая, в Закона за задълженията и договорите ние предлагаме един малко по-радикален прочит на проблема с установяването на абсолютната 10-годишна давност за частно-правни задължения. В момента, освен общата и специалната давност в Наказателния кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, въвеждат така наречената „абсолютна давност“. Единствено по повод на частните отношения не съществува уредба, която да регулира абсолютната давност. Липсата на такава уредба вече с това предложение, което сме направили ние, и което правят колегите от ГЕРБ, това ще бъде преустановено. Ние, за разлика от тяхното предложение, предлагаме с изтичане на 10 годишния давностен срок да се погасяват всички вземания без значение дали те са обезпечени или не срещу физически лица, независимо от спирането или прекъсването на давността като по този начин се стига до премахване на фигурата на вечния длъжник и се уеднаквява режимът на абсолютна погасителна давност за публичните и частните вземания, нещо, което към този момент не е факт. факт. С цел избягването на злоупотреби, предвиждаме това право да не се прилага не само за задълженията на търговски дружества или за еднолични търговци, но и за всички задължения на физически лица, свързани с вземания срещу тях за възнаграждения от трудово правоотношение, обезщетения за труд или за обезщетения от непозволено увреждане. Използвам възможността да благодаря на всички колеги от Комисията по правни въпроси, които подкрепиха нашия Законопроект и да Ви призова за подкрепа, като се съобразите със становището на Комисията по правни въпроси. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Господин Попов, заповядайте за изказване.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, моето изказване ще бъде съвсем кратко. По отношение на Законопроекта, внесен от колегите от „Обединени патриоти“, същият в неговата цялост подкрепяме като принципи и идеи, той се доближава до този, който ние предлагаме и като философия, но там доста е разширен и обхватът на самия Законопроект, касаещ касационното обжалване и допустимостта до касация. Знаете, че Законът беше променян с оглед именно допустимостта до касация, с оглед ограничаването на възможности и въвеждането на изисквания и основания за касационно обжалване. Тук, доколкото разбираме, колегите от „Обединени патриоти“ предлагат да се отвори тази врата, което само по себе си не е лошо, но следва да бъде много добре прецизирано и обществено обсъдено, и, разбира се, да се проведе такова обсъждане между първо и второ четене, ако законопроектите бъдат приети всичките на първо четене, както и самите представители на съдебната власт. По отношение на Законопроекта на ГЕРБ, а именно в неговите Преходни и заключителни разпоредби, където се препраща към изменение на Закона за задълженията и договорите, а именно 10-годишната абсолютна давност, това е стъпка в правилната посока по принцип, като философия. Стъпка, която ние също сме настоявали и настояваме да се случи. Проблемът е в самата законодателна техника. Защо следва да се прави тази промяна, на първо място, през ГПК, а не директно в Закона за задълженията и договорите? Би могло да се спести парламентарно време и парламентарна техника – от една страна. От втора страна, това е един наистина сложен юридически правен казус, процес, защото с това предложение се променят много обществени отношения, касаят много закони, има редица случаи, в които давност не тече изобщо, в които давността се спира или прекратява. Това не е засегнато в тяхното предложение. На следващо място, така направеното предложение, на практика, според нас е образно казано удар във въздуха, защото там е предвидено, че 10-годишна абсолютна давност не касае обезпечените вземания. Уважаеми колеги, те всички вземания – основните вземания, които са на банките, те всички са обезпечени по един или друг начин, така че това няма да повлияе съществено на възможностите на длъжника след 10 години, когато изтече тази абсолютна погасителна давност, а на практика отново да може да влезе в „гражданския оборот“ откъм задължения. На следващо място, това е първата стъпка, но следва българският парламент да направи своята втора стъпка – тя е изключително сложна, касаеща регламентация на широк кръг обществени отношения, и в крайна сметка да пристъпим към обсъждането. Повтарям, това е сложен процес, изискващ задълбочени анализи, обществени дискусии. Да се въведе в българското законодателство така нареченият, граждански известен, „Закон за фалит на физическите лица“. Има такъв тип законодателство в редица развити европейски държави, като Германия, но там този Закон е обсъждан години наред, за да може да бъде приложен в тяхната правна система, в техния правен мир и обществен такъв. В България ние не можем директно да пренесем нито 10-годишната абсолютна давност, нито Закона за фалит на физическите лица, защото имаме своя специфика. Но е редно да започнем обсъждането на този казус и на тази проблематика. Като цяло, като принципи, като философия всички законопроекти имат своето общо начало и своите общи цели, разбира се, с тези изключения, които споменах преди малко. Ние ще подкрепим законопроектите на първо четене, но с тази уговорка

Не виждам. Следващи изказвания? Заповядайте, господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Колегата Попов засегна две важни теми – аз ще се спра на няколко други. Законопроектите, внесени от „БСП за България“ и „Воля“, припознават предложения на госпожа Мая Манолова – омбудсман, в които ясно се идентифицира проблем, който тя е видяла в своите приемни, който ние сме длъжни да решим – проблемът с частните съдебни изпълнители. Тези наши предложения – на колегите от „Воля“ и на „БСП за България“, в голяма степен са сходни – и в частта за призоваването, и по отношение отпадането на привилегията за банките при незабавното изпълнение, възлагането и на държавни съдебни изпълнители правомощията за събиране на публични вземания и други. Заслужава подкрепа на първо четене и Законопроектът, предложен от народните представители от ГЕРБ – и в частта си, в която се предвижда промяна в подсъдността, и по отношение намаляване размера на първоначалната доброволна вноска за длъжника, и промените в уредбата за несеквестируемостта. Особено внимание заслужава въвеждането на възможност за провеждане на електронни публични търгове за продажба на вещи, върху които е насочено изпълнението, чрез онлайн платформа, създадена и поддържана от Правосъдното министерство. Може би още сега е време да обърнем внимание, тъй като и законодателят трябва да се учи от своите грешки. Тъй като не е предвидено отложено действие на въпросните разпоредби, единствено едногодишен срок от обнародването на Закона според мен трябва отсега да се вземе предвид и да се внимава да не се изпадне в ситуацията, в която се изпадна наскоро по отношение на онлайн платформата за обществени поръчки. Както знаете, според Закона за обществените поръчки от 1 юли 2017 г. трябваше да заработи единна електронна платформа за провеждане на процедурите – така наречената „WEB базирана платформа“, която обаче не се случи навреме. Това създаде сериозни проблеми и може да продължи да създава. Принципно ние ще подкрепим и четирите законопроекта, но имаме много работа както по въпросите, които постави преждеговорившият, а именно – редът на касационно обжалване и въпросът за вечния длъжник, не е достатъчно принципно да сме съгласни, че нещо трябва да се направи – трябва да го направим и добре, така и по отношение на всички други разпоредби. Разчитаме и на Вашата подкрепа,

Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Хамид. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепи и четирите предложени законопроекта. Надяваме се с изготвяне на общия доклад по четирите проекта за второ четене да изчистим всички разминавания, които имаме по конкретните неща. Факт е, че нямаме разминаване по основната им цел. Нямаме разминаване по това, че трябва да се сложи край на своеволията на някои представители на Камарата на частните съдебни изпълнители. Трябва да се сложи ред. Трябва да се сложи край и на така наречената „фигура на вечния длъжник“. Прекалено много хора – вече говорим за хиляди, десетки, а може би и стотици, които изпадат в невъзможност да погасяват своите кредити. И въпреки че са представили към момента на подписване на този кредит обезпечения за 100, 150, 200% от стойността на кредита, се оказва, че тези обезпечения се продават за по-малко от 50% от тази стойност и кредитополучателят продължава да дължи. Продължават и колекторски фирми, и съдебни изпълнители да събират тези вземания. двете четения ще предложим текст – сходен с текста, предложен от групата на „Обединените патриоти“, който мислим, че е малко по-прецизен и ще сложи край на фигурата на вечния длъжник. Другото предложение, което ще направим – наред с някои пропуски в ГПК, ще предложим таксите, които се събират от съдебните изпълнители, да влязат в Закона. Така ще осигурим по-трайна уредба на тези такси, които ще бъдат изменяни доста по-трудно и след провеждане на публичен дебат, но това ще направим между двете четения. Сега ще подкрепим и четирите проекта. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Хамид. Има ли реплики към неговото изказване? Не виждам. Други изказвания, уважаеми колеги?

Вече стана ясно при представянето на Законопроекта, внесен от парламентарната група на „Обединени патриоти“, че ще подкрепим и идеите, и решенията, които се съдържат в останалите законопроекти, предмет на днешното обсъждане. Тонът на изказванията ме улеснява да потвърдя именно това намерение и това желание на всички вносители – да бъдат решени обществени въпроси, които по различни канали достигнаха очевидно до съзнанието и до интереса на парламентарно представените партии, до народните представители, включително с помощта на омбудсмана, за да се оцени сериозността на проблемите, които засягат интересите на много български граждани и стопански субекти. Бих искал да направя обобщението за това, което ни предстои като работа преди второ четене, преди разглеждането на съответната казуистика, в опитите да намерим решение на тези общи и значими проблеми. Не бива да забравяме, не бива да изпускаме от внимание, че срещу всеки длъжник, за когото ние говорим, с разбиране към ситуацията, в която е изпаднал, стои и кредитор; че преди да бъде вечен длъжник, длъжникът е станал такъв; че в много от случаите това негово качество се дължи на негов личен избор, на действие, което не е било достатъчно добре оценено или не е било достатъчно разумно. Искам да кажа, че с тези промени, които предлагаме, не въвеждаме данъчна или друг вид амнистия по отношение на задължения на стопански субекти и на български граждани. Вниманието към собствените дела би следвало да бъде завишено във връзка с тези промени, които предлагаме и които целят дисциплинирането на страните, които участват в изпълнителния процес, а и отговорността на гражданите, които в момента предстои да вземат подобни решения, които биха ги изправили пред сходни проблеми. По отношение предложенията, отнасящи се до промените в касационното производство в гражданския процес, що се отнася до възможността за добиване на привилегировани вземания на определени субекти по реда на чл. 417 от ГПК, мисля, че ние ще намерим допирни точки, независимо от резервите, които бяха изказани тук, в името на основната цел, в името на това да се дисциплинират страните, да се ускори процесът и да се постигнат по-справедливи и своевременни съдебни решения. В тази връзка и в контекста на общия дух на изказванията, като заявявам и повтарям, че от „Обединени патриоти“ ще подкрепим законопроектите, предмет на разглеждане, призовавам народните представители да подкрепим всички законопроекти, с което да създадем възможност за отговорна, прецизна и професионална работа за съставяне на конкретни текстове, които ще направят гражданския процес работещ, а резултатите от него – удовлетворителни за очакванията на българските граждани. Благодаря Ви за възможността. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Нотев. Има ли реплики към неговото изказване? Не виждам. Заявено е изказване от господин Данаил Кирилов. Заповядайте, господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Бих искал да благодаря на всички колеги, които взеха участие в работата по законопроектите, които касаят Гражданския процесуален кодекс, както в този парламент, така ще си позволя да адресирам тази благодарност за съдействие и към колеги от предходния парламент, които не са в състава на сегашния. За мен е важно, че възобновихме, и то енергично, дебат, който продължаваше повече от година, година и половина. Вярно е, че се повтарят някои тези, които вече бяха обсъждани. Вярно е, че за изчерпателност се подновяват твърдения, на които мисля, че сме стигнали до сравнително еднозначен правен извод относно тяхната адекватност и относимост. При всички положения При всички положения смятам, че този дебат е изключително полезен в този му вид и сега, при старта на Четиридесет Смятам, че ще бъдем достатъчно подготвени да завършим тази работа максимално успешно. Искам да благодаря и на омбудсмана на Република България и на екипа й, защото с нейната енергия и настоятелност ние бяхме поставени в тази тази времева преса – да дирим максимално съкращаване на сроковете, максимална оптимизация на дискусиите и на обсъжданията по Законопроекта. Тъй като в дебатите в Правната комисия достигнахме до сериозен консенсус по отношение на принципите на предстоящите изменения. Аз се основавам и на предходен оратор, който подчерта същото – единството на целите в измененията. Не бих искал да говоря за разликите в законопроектите. Имаме различия по отделни правни решения, но ако тръгнем да ги дискутираме сега едно по едно, по-скоро ще задълбочим различията, отколкото да се обединим по отношение на необходимостта от разумен и точен баланс. си позволя да поставя акцент, и то съвсем добронамерено, само в две посоки. Първо, с оглед изказването на колегата Филип Попов във връзка с мястото на нашето предложение за 10-годишната абсолютна погасителна давност. Да, формално и абсолютно погледнато, мястото на това предложение си е точно в

Ние Ви го предлагаме в пакета Граждански процесуален кодекс, макар че това е материална норма, безспорно, но тя има много сериозни процесуални последици. Тези процесуални последици са пряко свързани и с развитието на изпълнителното производство. Затова логиката и действието на една абсолютна погасителна давност, и то, забележете, тук нашата идея е абсолютната погасителна давност да погаси не само правото на иск, както е при обикновената погасителна давност, а да погаси самото задължение. Тоест това действително е норма с двойно действие и по отношение на материалното право, и по отношение на изпълнимостта на притежанието. Затова ние смятаме, че мястото на този институт като логика е в настоящия пакет от промени. Да, пак ще повторя, ние сме отворени за всички предложения и коментари във връзка с обхвата и действието приложното поле на една абсолютна погасителна давност. Даже в Правната комисия коментирахме някои по-крайни евентуални проявления на този институт. Ще си позволя да кажа втората група въпроси – касае предложенията, свързани с изменения в чл. 417, по отношение на и евентуалното отпадане на банките като субекти, които могат да бъдат страна искател в заповедното производство. Категорично ще поддържам позиция „против“ отпадане на банките като субект в изпълнителното производство. че тази позиция е абсолютно обоснована, че тя защитава цялата ни финансова кредитна система и е в основата на стабилността на множество правоотношения, които касаят абсолютно всички български граждани. Искам да подчертая, че банките не са само кредитори. Колеги, моля да забележите, че банките не са само кредитори! Банките пазят нашите пари, парите на вложителите. По тези операции банките са длъжници. По тези операции ние изискваме от банките те да имат адекватно и точно поведение. Бих помолил всички колеги да съобразяват – след като всеки гражданин може с какъвто и да е писмен документ, в който е посочено някакво задължение, да си извади заповед за изпълнение, защо това да не може да го правят банките? След като съдебната практика стигна дотам, че да дава заповед за изпълнение дори в случаите на претенция за неустойка, колеги, за неустойка, която винаги е спорна в правоотношенията по изпълнението на един договор, и то спрямо всяко лице, защо банката, която е регулиран субект, която е наблюдаван субект по множество показатели, непрекъснато контролиран субект, да няма възможността да направи такова искане? Мисля, че тук просто проектираме едно умишлено създавано, бих казал – и несправедливо създавано, несправедливо отношение. Тук по-разумното е ние да регулираме този процес с оглед защитата, гаранцията, възможността длъжникът да знае,

Но ние, като законодател, трябва да оценим тази гаранция. Не, грубо казано, да режем на източника, а да дадем гаранция за правилното и законосъобразно развитие на изпълнителния процес.

преодоляване на негативни практики на частните съдебни изпълнители, ние ще подкрепим принципно тази посока. Смятам, че ще намерим добри, работещи решения тази дейност да се балансира. Обръщам също така внимание на обстоятелството, че една част от тези отношения не се регулират от закона, а се регулират от тарифи, които са подзаконов нормативен акт

да актуализира и да коригира, където е необходимо, тарифната си политика по отделните видове изпълнения. Правилни и справедливи са репликите, че единствено при частните съдебни изпълнители на практика имаме безлимитни такси, пропорционални, безкрайни такси, които са определяеми на база интереса, тоест на стойността на имуществото. Сравнете го с нотариусите – дори там нотариалната такса има лимит. Извън обхвата на тези законопроекти Ви обръщам внимание на това: ако някой прави безобразия, ако някой скача на главата на длъжниците над закона, въпреки закона, надали това са само частните съдебни изпълнители. Кога ще погледнем какво правят и така наречените „колекторски фирми“? Какви са регулациите по отношение на колекторските фирми? Да, не са в Гражданския процесуален кодекс. Не трябва ли и там да се подобри практиката? Безспорно е, че трябва. Граждани отвън всяка сутрин ме срещат с уведомления за прехвърляне на дълг, които са абсолютно безобразни от правна страна, липсват всякакви атрибути, липсва размер на задължение, и три места, където длъжникът да изпълни погасеното си по давност преди 12 години задължение. Това допустимо ли е? Това не е ли опит за правно изнудване на гърба на длъжника? Затова ще помоля, макар и да сме извън този обхват, да не забравяме обхватът на това, което ни предстои, на работата, която ни предстои. Ще заявя подкрепа на този етап и към четирите законопроекта – такова е решението на нашата парламентарна група. Благодаря също на ръководството на нашата парламентарна група, на юристите от нея, които участваха в работата. Ще поканя всички, без значение дали в началото на месец октомври ще направим дълго планираната научно-теоретична, аналитична конференция за десетгодишното приложение на ГПК, или ще се наложи да я изтеглим в средата на месец септември. септември. Уважаеми колеги, уважаеми граждани, уважаеми организации, асоциации и субекти, от този момент има поне три месеца. Нека в тези три месеца да протече общественият дебат по всеки един от проблемите, които са предложени за решаване. Работихме две години, но се оказва, че не всички знаят това. Нека през тези три месеца всички заинтересовани да видят какви са предложенията, да предлагат отделно различни способи за решаване, за да можем в края на месец септември да пристъпим към второ четене по законопроектите, максимално подготвени и максимално подкрепени и от нашите избиратели, и от всички субекти, които имат права и задължения в тази връзка. Благодаря Ви за вниманието.

Замисляйки се обаче, премахнем ли този текст вместо да изпишем вежди, ще избодем очи. Защо, колеги? Защото по този начин нищо не решаваме – само премахваме един способ, вместо да решим самия проблем. Премахваме възможността банката да използва способа да се снабди с изпълнителен титул, но способи други колкото искате. С какво тази банка ще замени евентуално премахнатия този ред? С нотариална заверка на договорите, колеги, тоест банките ще започнат да заверяват нотариално всички договори. Мислите ли, че банките ще платят нотариалната такса? Всичко ще се товари на гърба на самия кредитополучател и евентуален длъжник. Премахвайки нормата на чл. 417 в частта, която касае привилегиите на банките, ще натоварим допълнително всеки евентуален длъжник с доста по-сериозна сума, тоест банките ще заменят отменения от нас текст. Затова започвам да изпитвам резерви към промяната на чл. 417. на чл. 417. Текстът, който касае абсолютната давност – предложеният от Вас текст, решава само частичен проблем. Трябва да влезем малко по-надълбоко, трябва да го разширим почти до степен до предложението на колегите от „Обединени патриоти“. Трябва да намерим средата или по-скоро трябва да е почти до края на тяхното предложение. Това ми е становището по този проблем. Благодаря Ви, господин Хамид. Втора реплика – господин Филип Попов, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Кирилов, по отношение изказването Ви за колекторските фирми – да, съгласни сме. Готови сме още от утре да започнем работа в тази насока. Имайте предвид обаче, че самите колекторски фирми в в крайна сметка се явяват кредитор, защото им е цедирано съответното вземане. За способа на изпълнението обаче, принудителното изпълнение срещу длъжника, отново опираме до частни съдебни изпълнители. По отношение на банките – в нашия Законопроект никой не лишава банките от тяхната възможност в изпълнителното производство. Тук говорим за чл. 417 – именно възражението да спира изпълнението, защото обективната истина, съдебното дирене се случва същински в исковия процес. Там се установява дали длъжникът дължи и дали размерът на задълженията е този, който е претендиран от банката, а не когато банката директно се снабди с изпълнителен титул, след това да се установява дали длъжникът дължи и колко дължи, след като банката вече си е събрала вземането. Това именно натоварва допълнително страните в целия процес с допълнителни разноски. По отношение на това, което каза колегата Хамид – да, така е. Действително банките ще се опитат да заобиколят най-вероятно тази норма, давайки на нотариус, нотариална заверка на подписите на всички видове договори не само по отношение на касаещите недвижимите имоти, но, от една страна, нотариална заверка на подписа на договор, първо, не струва толкова скъпо, колкото ще излезе на длъжника, когато срещу него е изваден изпълнителен лист, без да има на практика възможност да се защити в исковия процес, или ако има такава възможност, вземането вече ще е събрано. Второ, готови сме да мислим и в тази насока. Между първо и второ четене имаме достатъчен срок, в който да се помисли и в тази насока. Никой не оспорва, че банките се регулират от страна на държавата, от различните институции. Това, което се случва в гражданския оборот, в гражданското производство

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Ето, виждате всъщност колко крехко би могло да се окаже едно съгласие. Аз благодаря на колегите, които репликираха, благодаря на господин Хамид затова, че и той е стигнал до този извод по отношение на принципите, които касаят чл. 417 – лесните начини да се заобиколят и колко струват тези лесни начини. Да, действително това ще натовари длъжника с едни нотариални такси. Не съм съгласен със становището на господин Попов, Попов, че те ще бъдат едва ли не символични. Нотариалните такси са на база на интереса, тоест те ще бъдат процент върху материалния интерес на удостоверявания документ и надали ще бъдат толкова малки и символични, че да нямат никакво значение. Използвам случая да премина към възражението на колегата Попов. Колега, Попов, затова преди десет години

– записа: „Възразявам“ дори без да аргументира, което е много лесно действие. Длъжникът обаче не разбира, че от това действие следва примерно двугодишен процес, следват съдебни разноски ако искът бъде уважен, всички разноски на двете страни са в тежест на длъжника. Ето това трябваше десет години да обясняваме – не знам, политиците ли, юристите ли, всички вкупом да обясняваме, за да знаят хората какъв е резултатът от заповедното производство. Пак повтарям, каквото и да правим, ние трябва да гарантираме, че длъжникът ще бъде уведомен за заповедта за изпълнение, за да може той да има правилно поведение до следващата стъпка в този процес – до изпълнителния лист, който се издава от съдебния изпълнител. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кирилов. Има ли други изказвания? Не виждам Пристъпваме към гласуване – моля, квесторите да поканят народните представители в залата.

внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители. Гласували

внесен от Пламен Трифонов Христов, Албена Владимирова Найденова и Полина Цветославова Цанкова – Христова на 12 май 2017 г. Гласували

Желание да вземе думата изрази омбудсманът на Република България госпожа Мая Манолова. Заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за подкрепата и на четирите законопроекта, а така и на предложенията, които направих заедно с граждански организации в заповедното производство и в изпълнителното производство за ограничаване на свръхправомощията на частните съдебни изпълнители, на банките и на монополните дружества.

че политиците могат да изоставят политическите спорове и да отидат при проблемите на техните избиратели – да ги чуят, и да ги решават. Всички знаем, че дяволът е скрит в детайлите, така че много внимателно ще следя работата по законопроектите между първо и и второ четене. Надявам се, че ще се включат представители на магистратите, експерти, граждански организации, задължително представители на Асоциацията на частните съдебни изпълнители и на банките, така че да се чуят всички гледни точки и да се стигне до най-добрите и най-прецизните решения. Много се надявам, че между първо и второ четене философията на Законопроекта, неговите основни моменти няма да бъдат променени, както вече се е случвало в предни парламенти, а ще останат приетите промени, свързани с призоваването, така че граждани да не могат да бъдат съдени без да знаят. Ще бъде въведена пропорционалност между изпълнителните способи и размера на дълга, така че за малък дълг от 100 лв. да не запорират цялото ти имущество, банковите сметки, трудовото възнаграждение, МПС-та, жилищата. Също така да има възможност да бъдат обжалвани оценките на недвижимите имоти, така че да не се продават за жълти стотинки и, разбира се, да се намалят таксите на частните съдебни изпълнители. Оптимист съм, че всичко това ще се случи, защото промените бяха подкрепени и от управляващи, и от опозиция, защото когато се отстоява справедливостта, недоволни няма, а успехът е за всички – и за управляващи, и за опозиция, и най-вече за българските граждани. Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова. Уважаеми народни представители, следва тридесетминутна почивка, след което продължаваме с парламентарен контрол.